Hvala vam.Mada, da budemo iskreni, gospodin Aleksić je zaista i sam priznao da je

vas za malo mira u atmosferi i tišine. Hvala.Ovako, da pozdravim samo ljude iz Bitef, pre neki dan otvoren je Bitef. To su ljudi kojima ovaj budžet, kao po običaju predvideo za kulturu cifru od 0%, pa zarez nešto. To je ono što ova država odvaja za kulturu, država čiji budžet počinje sa nulom, opredeljen za kulturu nema nikakvu budućnost, nikakve šanse. To je ono kako vi brinete o kulturi, a veliko hvala švajcarskom reditelju koji je otvorio Bitef rečima da Rio Tinto više nema šta da traži u Srbiji.Hvala umetnicima koji su jedni od najhrabrijih, otvoreno stali protiv ovog zločinačkog projekta da se raseljava srpski seljak iz Gornjih Nedeljica. Hvala, Svetlani Bojković.

nam se iz Njujorka javio Panta, ponovo, kao i svako veče, preko televizije „Informer“. Kaže Panta, došao bi na sednicu o litijumu, ali mu ne da Ustav. Od kad ti Panto poštuješ Ustav?

Dakle, Panto to jest predsedniče ove zemlje koju si razvalio i koju i dalje razvaljuješ, nemoj da se plašiš, dođi ovde da nam kažeš kolika je provizija Rio Tinta, kao zastupnik, najveći lobista jedne privatne firme kojoj se dao ne samo Gornje Nedeljice, nego si dao sve živo. Kinezima se dao bakar i zlato, sad je na redu litijum koji ste nameračili da date Rio Tintu, a sve kao nas optužujete da mi hoćemo da srpski litijum damo nekoj stranoj kompaniji. Koja strana kompanija ovde hoće da kopa litijum? Koje su Koje su to strane službe, na to nismo dobili odgovor za koje mi radimo.Kaže dve strane službe pod čijim pritiskom su građani oborili pravu vašu Uredbu, gospođo Brnabić, da vas podsetim, jer vi ste na ovaj projekat stavili tačku. I, što ste slagali, sad vas pitam ponovo? Što lažete građane Srbije? Klimate glavom? Pa, znam da lažete, to svi znaju. Znači, vi ste na taj projekat stavili tačku. Vi gospođo Brnabić lažete, ali to je već pleonazam kada ste vi u pitanju.Što se tiče vaše vile na Dedinju.

nego na Dedinju, ni manje ni više. Ja vas sad pitam odakle vama pare za to? Odgovorite građanima. Hvala lepo.A Panta neka dođe, nemoj da se plaši, slobodno. Hvala vam.Da vam kažem poštovani narodni poslaniče, pošto ste prešli na lične stvari, pa da i ja zloupotrebim ovo vreme.Hvala vam na svemu što ste pokazali u poslednjih pet dana. Pred građanima Republike Srbije smo se ljudski dogovorili, sinoć i to ja rekla, evo, pred svim građanima Republike Srbije, ukoliko pokažem danas da ste govorili neistinu i da to što vi zovete Jovankina vila, a što je vila Republike Srbije, nije moje vlasništvo, da je nisam kupila da ćete se danas izviniti i vi ste rekli – da, izviniću se.Poštovani građani Republike Srbije nismo čulu izvinite. To su takvi ljudi. Meni vaše izvinjenje više i ne treba. Vi ste nešto obećali, slagali ste i to ste slagali pred čitavom javnošću Republike Srbije. Vi ste to sve o sebi rekli.Što se tiče stana koji sam kupila. Kupila sam ga 2014. godine, dve godine pre nego što sam ušla u politiku, niko moj se nikada nije bavio politiko. Niko moj nikada nije bio u javnom sektoru. Kupila sam ga na kredit, kod banke Inteze, na 30 godina dok sam radila u privatnoj kompaniji, a taj posao sam zaradila svojim znanjem, svojim umećem i svojim trudom, na 30 godina i dan danas otplaćujem taj kredit.Tako da, evo, poštovani gospodine Jovanoviću, ušla sam u politiku ništa mi nije trebalo. Ništa, imala sam auto, imala sam kuću u Beogradu, imala sam kuću na moru, ništa mi nije trebalo. A vi ste pokazali kakav ste čovek time što ste pred svim građanima Republike Srbije rekli, ako pokažem da ste lagali, uputićete izvinjenje. Nisam tražila odštetu, nisam tražila duševnu bol, ništa vam nisam tražila samo jedno ljudski izvini. Rekli ste izviniću se i niste se izvinili. I, takav ste vi čovek i hvala vam što ste pokazali svim građanima Republike Srbije kakav ste.Što se tiče ste.Što se tiče Aleksandra Vučića i ove diktature i toga Bitefa, koji ste uneli u dnevni red sednice o rebalansu i finansijskoj podršci porodicama sa decom, Bitef je došao sada vama na dnevni red i kažete da ne otežete onda. Ta diktatura Aleksandra Vučića izgleda tako što je taj Bitef finansira grad Beograd i Vlada Republike Srbije.I taj švajcarski režiser, reditelj koji je došao da priča šta god želi da priča, čovek, ovde, došao je toko što mu je to sve platila Vlada Republike Srbije i grad Beograd. E, tako izgleda diktatura Aleksandra Vučića, a tako izgleda i to ne ulaganje u kulturu. A, to što on nama drži predavanje o litijumu, najbolje govori o tome da se našao još jedan ekspert za litijum. To vam je reditelj iz Švajcarske. On je čovek veći rekspert za litijum, za gospodina Jovanovića, od čitavog našeg Rudarsko geološkog fakulteta i to govori o tome koliko vređate našu struku, naše fakultete i koliko više verujete jednom reditelju od čitavog Rudarsko geološkog fakulteta.A,

na neki način imate toleranciju za to kada gospodin pomene Bitef iz prostog razloga što je on svoju karijeru gradio u kulturi za flašu vinjaka premeštao scenografije kod Ljubiše Ristića. Tako da je on tu napravio ozbiljnu karijeru i naravno da ga kao dugogodišnjeg radnika interesuju.Ono što je mnogo interesantnije to je ta priča o Panti i piti. Dakle, od kada je počela sednica od ponedeljka, počela je tako što je on citirao predsednika Republike koji je iskoristio jedan narodski izraz i rekao – doći ću u Skupštinu, razbucaću ih ko Panta pitu. To se tako kaže u našem narodu. A, onda se pojavio čovek koji po svaku cenu želi da bude pita, jer želi da ga Panta razbuca. I sada svaki dan on poziva Pantu, dođi i razbucaj me, biću tvoja pita. Hoću da budem pita, Panto dođi da budem pita. I on nama ovde želi da predstavi, izgleda, 50 nijansi pite u Skupštini Srbije ukoliko bi Panta, eventualno došao. Ali, ja ponovo moram da kažem, da oni moraju da se dogovore sami sa sobom, dakle, da li žele da Panta dođe ili ne žele da Panta dođe, jer je predlagač zakona rekla da ne želi i nam pravo po Ustavu da prisustvuje tome, a on juče rekao zovite ga kao lobistu Rio Tinta.Dakle, Aleksandar Vučić je lobista građana Srbije, samo isključivo i jedino građana Srbije i zato i dobija podršku od našeg naroda, plebicitarno na svakim izborima. A, to da će Panta i dalje da razbuca svaku pitu koja želi to da bude, ja sam u to siguran i nemam nikakve sumnje u to. Jedino što stvarno ne razumem i to iskreno ne razumem da neko toliko želi pati i vapi za tim da bude ta pita. To je već nešto što bi morali neki drugi da analiziraju i neki drugi da ocene. Meni taj deo, taj mazohistički poriv zaista nije jasan. Hvala. Molim vas, vi već ponavljate to. Ako želite da raspravljate, prepustite jednom od potpredsednika da vodi sednicu, siđite i raspravljajte, a nemojte sa tog mesta da zloupotrebljavate. Hvala Hoćete da se izjasnimo u danu za glasanje?Ne.Hvala vam mnogo, poštovani gospodine Lutovac, što vam ni malo ne smeta da vaš kolega iz opozicije koristi ovu govornicu da priča o mojoj privatnoj imovini koja nikakve veze sa mojim političkim životom nema. I to vam ne smeta i ne kažete mu, nemojte to da radite, nije korektno. I ne kažete meni, povredili ste Poslovnik zato što ga niste prekinuli, a nisam ga prekinula samo i isključivo zato što se radi o mojoj imovini, pa da ne bude da nešto krijem. Da se radilo o bilo čijoj drugoj, privatnoj imovini u ovoj sali, uključujući i vašu bi prekinula svakog, ali to vam ni malo ne smeta.Pa, neka super, vi vodite Demokratsku stanku, pašće demokratija.Gospodine Jovanoviću, po kom sad vi osnovu želite? Super. da ovu sirotu ženu sa Dedinja samo obavestim, ovo odakle sam ja čitao šta posedujete to je Agencija za borbu protiv korupcije. Znači, vi ste sami prijavili vašu imovinu. Znači, nisam ja to izmislio. To je javno dostupno, gospođo Brnabić, kao što smo svi mi u obavezi da svoju imovinu kao javni funkcioneri prijavimo.

po drugi put. Ako hoćete da pričate vi, pričajte, ja vas samo pitam šta je sa uredbom, to sam vas pitao, da li je i zašto ste rekli da je sa projektom Jadar završeno, što ste slagali narod, ajde odgovorite sada, imate reč. Hvala vam mnogo, nastavljamo dalje.Imaćemo tu sednicu, pa ćemo o tome pričati. Ako želite da pričamo o Bitefu, litijumu, uredbi, znači da nikada ne želite ustvari da mi dođemo do onog predloga zakona koji ste tako nesrećno podneli, a ja želim, tako da ćemo nastaviti dalje po amandmanima.Na član 2. amandman su zajedno podneli narodni poslanici dr. Zoran Lutovac, dr. Dragana Rakić, dr. Ksenija Marković i Nebojša Novaković.Zahvaljujem se svim ženama u ovim klupama opozicije što su reagovale, odnosno nisu na to što je vaš kolega bilo koju ženu, bilo kakva da je nazvao „nešto ovako“. Hvala vam mnogo.Da li neko želi reč?

u raspravi o budžetu koju vladajuća većina ovako razvlači, neprimereno, ali smo na početku današnje rasprave čuli jednu neverovatnu stvar od gospođe Ane Brnabić i ja sam vam gospođo Brnabić neizmerno zahvalan na toj istini koju ste izneli. Šta je kazala gospođa Brnabić?Ja ću vas podsetiti da je Vlada Republike Srbije izabrana sa 152 glasa, a jutros je gospođa Brnabić rekla, evo u sali jedva sedi 102 poslanika vladajuće većine, dakle i vas je sramota od onoga što radi vaša Vlada i vi ste desetkovani pred argumentima opozicije, pobegli su poslanici, ne možete da ih nahvatate, imate problem sa većinom i kažu nam u kuloarima vaši poslanici, jao šta ste kazali, mene sramota, jaoj šta smo sve čuli, nećemo da dolazimo više na sednicu Skupštine i evo jutros nema, i nemojte očekivati da opozicija da većinu za pljačku budžeta i to je nezamislivo to je dan vrednosnog sistema da vam opozicija bude saučesnik u pljački Republike Srbije.Dakle,

evo to piše i to piše u transkriptima slušanih razgovora, a onda vi kažete to mafija sluša razgovore, pa da, ali vi prisluškujete predsednika, evo Dijana Hrkalović kaže – Nebojša Stefanović prisluškivao, onda kaže Nebojša Stefanović, prisluškivala Dijana Hrkalović, onda Dijana kaže, ne, Grčić je slušao. Dogovorite se ko predsedniku radi o glavi, mi sigurno ne, mi ne prisluškujemo predsednika.Onda se ljutite i tužite Jelenu Bulajić što objavljuje transkripte slušanih razgovora, kako vi delite ovih 743 milijarde opljačkanih para i onda vam je opozicija kriva, jer neće sednicu o litijumu, kažite plašimo se sednice, ne smemo, nemamo većinu i sada ćemo ovih 743 milijardi da podelimo neposlušnim poslanicima, da kupimo većinu i da konačno glasamo za budžet, a litijum, pa ne smemo, strah nas je, imamo paničan strah od opozicije i mi to razumemo jer strah je dobar, koga poznaje, naročito kada dolazi od nekoga ko je bolji od vas. Hvala. Kolega Jovanov, povreda Poslovnika, izvolite. **Milenko Jovanov** Povreda Poslovnika, član 106. govornik može da govori samo o tački dnevnog reda o kojoj se vodi pretres.Imali smo dve situacije ovde. Jedno je da je čovek očigledno imao neki napad i definitivno deluje kao da boluje Turetovog sindroma. On čovek ne može da kontroliše, naiđe mu, onda on bulazni tako gluposti nekakve koje nemaju nikakve veze sa tačkom dnevnog reda. Molim da se na to reaguje.Sa druge strane, mislim da je zaista nedostojno srpskog parlamenta da u njemu sedi uopšte, a posebno da govori neko kao portparol Veljka Belivuka. Ovaj čovek je uveo Veljka Belivuka u srpski parlament. Ovaj čovek je deo odbrane Belivukovog plana. plana. Iz tih presretnutih razgovora jasno se vidi da oni imaju odbranu pred sudom, u medijima i političku. Ovo je politička odbrana Belivukovog klana, da se razvodni njihova odgovornost i da se na neki način pokaže da je to sve tako neka šala, komika i da tu nema nikakve veze i da je neko drugi kriv, naravno, Aleksandar Vučić i njegova porodica, a ne Veljko Belivuk za ono što je radio.Molim radio.Molim vas da reagujete, jer je nedopustivo da se ovakve stvari dešavaju u našem parlamentu.Što se tiče većine i prisustva, tek ćete u ponedeljak da vidite koliko će da nas uđe u salu. Osamdeset šest vas je potpisalo predlog, pa da vidimo koliko od vas 86 da uđe u salu i da da kvorum.Danas smo ušli u salu da bi oni raspravljali o njihovim amandmanima. Dakle, njih je bilo deset u sali kada je trebalo da brane svoje amandmane. I to je važno da ljudi znaju, to je važno da građani znaju, da bez nas ovde ne bi imali priliku da govore ove sve gluposti koje izgovaraju ovih dana. **Snežana Paunović** Kolega Jovanov, da li želite da se izjasnimo? Hvala.Kolega

107. narušeno je dostojanstvo zato što je kolega Jovanov u jednom momentu ocenio, iako koliko ja znam nije te struke, da kolega sa ove strane ima Turetov sindrom.Ja vama sada kažem, ovo radite ne znam koji put. I kada to radi opozicija isto se bunimo. Prestanite da dajete dijagnoze u javnom političkom životu i da ljude označavate i da zloupotrebljavate ozbiljne poremećaje ili bolesti da biste napali političke protivnike. To je nedostojno, to je ispod svakog nivoa. Ne možete to da radite, ljudi, shvatite.Možete da kažete svaku kvalifikaciju, kao što i radite, možete da govorite da neko laže, da je lopov, što stalno radite, ali da govorite da neko ima psihičko oboljenje i to od kolege koji uz to nije medicinski radnik, a i da je medicinski radnik, iz njihove stranke, to je još gore, to su isto radili. Morali ste, po meni, da reagujete i da kolegi date opomenu. Ovo ne može da se radi.

niti bilo koga od nas, već vas koji sedite tu. Nemojte molim vas da radite tu zamenu teza - zašto vi niste reagovali tada i tada. Nije naš posao, vaš je. Molim vas, vodite sednicu kako dolikuje. Hvala vam.

nastavke dvanaestogodišnjeg vređanja porodice predsednika Vučića, u ovoj situaciji konkretno njegovog brata Andreja. Naravno da nikome iz opozicije to ne smeta.Ja se slažem da gospodin Andrej Vučić, pošto vidim da vam je juče i danas tema i da ga vređate na najgore moguće načine, ali ne možemo mi to vama da zabranimo, jer ste vi otišli najdalje u političkom beščašću. Vi ste vređali i dete od sedam godina koje ima predsednik Vučić, tako da nas od vas ne iznenađuje ni to što mu vređate majku, ženu koja ima više od 70 godina, ni oca, ni celokupnu njegovu porodicu.Ono što vas nervira je što ne možete da ga pokolebate, jer on radi za Srbiju, radi čistog srca, ima dobre namere, a to je da ovu zemlju učini boljom i za vašu decu.Andrej Vučić ima tri greha. Ja mu zameram na tome. Verovatno mu i vi zamerate. Prvi greh je da merljivo voli svoju Srbiju. Drugi greh je da nemerljivo voli svoga brata. Treći, verovatno vama neshvatljivi greh, da Andrej Vučić nema ni jednu nekretninu na sebe, da Andrej Vučić nije tajkun, da nema račune na Mauricijusu, itd.Postoji jedan drugi brat koga niko ne sme da spomene, koji je sveta krava. Vi ste verovatno ljuti na Andreja Vučića što on nije brat po sistemu brata Gojka, koji na sebe ima stan u Siminoj ulici od 91 metra kvadratnoj, stan u Gramšijevoj ulici 56 metara kvadratnih, stan u ulici Dušana Radovića 48 metara kvadratnih, stan u Beogradskoj ulici 91 metar kvadratni, stan u Borislava Pekića 42 metra kvadratnih.Ja zaista ne koristim vodu, ali mi je potrebna voda jer je spisak zaista dugačak. Da vidimo čime se bavi ovaj brat koji je mnogo bolji, pošteniji, kako vi kažete, od Andreja Vučića. Stan u Požarevačkoj ulici i lokal od 15 metara kvadratnih, stan u Borislava Pekića 43 kvadrata, stan u Gospodar Jovanovoj 55 kvadrata, stan u Dimitrija Tucovića 67 kvadrata.Poštovani ministri, možete i na ručak, jer ovaj spisak je dugačak. Ne znam da li je ovo imovina Ilona Maska. Čisto da građani znaju ko i kakvog brata ima. Stan u Dimitrija Tucovića 67 kvadrata, od devet do 13. Šta od devet do 13? Pet stanova jedan pored drugih ima brat, po vašim idealima, koji se zove Gojko. U ulici Velisava Vujovića 127 kvadrata, jedan stan, a čovek ima pet stanova u toj ulici. Dva stana u Velisava Vujovića od po 25 metara kvadratnih, garaža u Velisava Vujovića od po 12 metara kvadratnih. Stan u Gospodar Jevremovoj 143 metra kvadratnih. Stan u Kornelija Stankovića 62 metra kvadratnih.Ja sam zaista fizički spreman, ali sam se umorio. Moraću da sednem, jer ne mogu sve da pročitam. Ima toga još. Stan u Svetozara Markovića 105 metara kvadratnih. I jeste po amandmanu i reći ću vam kako je po amandmanu. Stan u Jevrema Grujića 160 metara kvadratnih. Dve garaže u Đorđa Stanojevića od 11 metara kvadratnih.Ja volim da učim od iskusnijih, pa pošto je prethodni govornik opet kao juče, kao i svakoga dana, kao i 12 godina unazad, vređao Andreja Vučića, ja sam izneo podatke o drugom bratu, o bratu lidera opozicije, Gojku. Ukupno, poštovani prijatelji, 1.726 kvadrata, samo na brata Gojka, plus imovina lidera žute žute „Multikom“ opozicije iz koje ste svi vi kao zaposleni prešli ovde u Skupštinu, na grbaču naroda. I on je za svoju firmu napravio olakšanje.O sramoti da citirate Šolakove medije koji i na suđenju kažu – pa, ne, nismo mi to izmislili, to smo pročitali iz crnogorskih medija, a vlasnik tog crnogorskog medija je takođe Dragan Šolak. Pa, sram vas bilo za sve ono što radite i govorite već 12 godina o porodici Vučić.

i iznosio pri tome potpuno lažne, neistinite, netačne, kako god hoćete, podatke iz privatnog života lica koje nije u politici, ne bavi se politikom. Potpuno netačne, lažne, što se na sudu redovno dokazuje, ali to nije bitno, pošto je važno oblatiti svog političkog protivnika i pošto je jako važno da to urade ljudi koji kad izgovore reč "moral" i "sram", 20 pandi umre u Kini, i to ljude koji inače u Srbiji zovu Srbinom Hamzom i on zna zašto, to su ljudi koji ovakve stvari rade i vi ste, po meni, strašno pogrešili zato što na bilo koji način niste reagovali.Zamislimo situaciju da neko ovde čita sve ono što oni imaju po inostranstvu, i što stvarno imaju, imaju, što su stavili na srodnike, što su stavili na kumove, što su stavili na prijatelje, što su stavili na Kokeze, pri čemu je ovo što bismo mi govorili i čitali tačno, a ono što oni čitaju je potpuna laž i neistina. I vi ne reagujete. Umesto da izreknete opomenu, puštate ovog čoveka ovde da nam izaziva mučninu, svima nepotrebnu, pri čemu, podsetiću vas i na tu sitnicu, nikakve veze nema ni sa rebalansom ni sa bilo čim drugim za šta se čovek inače javio. Hvala.

Milošević, ja vas molim, razgovaram sa kolegom Stefanovićem i znam zašto pitam, zato što u mom pokušaju da odgovorim na ukazanu povredu Poslovnika, kolega Stefanović se raspravlja sa ostatkom sale. Hajde da vi ne budete advokat u ovom našem pokušaju da se sporazumemo šta je kolega Stefanović želeo.Da

Ukazujem na povredu Poslovnika, član 106, da je govornik trebao da govori o tačci dnevnog reda, ali pre toga zaista moram da kažem da su mi malo pre misli odlutale i nisam čula šta je rečeno. Zaista stojim iza toga da niko ne treba nikoga da vređa i koristim ovu priliku zaista da vas zamolim, i vas i nas, da ne koristimo vređanje, reči i izraze na temu rodne osetljivosti i porodica, da zadržimo dostojanstvo ove Skupštine. Kažem, nisam malo pre čula, inače bih reagovala.Što se tiče dotičnog gospodina, zaista smatram da treba da mu izreknete opomenu po članu 106, jer on o tačci dnevnog reda apsolutno ništa nije rekao i nema pravo da čita spisak imovine bilo koga.

šest godina, prilikom usvajanja budžeta, u ovoj sali čuo se sledeći govor - Vi ste šest godina na vlasti. Ni jedan građanin u Srbiji koji nije član SNS ne živi bolje. Živite samo bolje vi, vaš brat i vaša familija, koji ste milijarde uzeli od građana Srbije. I to je rekao jedan poslanik, mrtav ladan, koji, hvala bogu, više nije u Demokratskoj stranci.Kada govorite o Zvonku i Andreju, ja ne znam zašto vas vređa istina? To nisam kazao ja, to ste i vi čitali u ovoj Skupštini, samo dok ste sedeli u redovima Demokratske stranke.Za kraj, nije Veljko Belivuk kazao da je bio član Demokratske stranke, kazao je - ja sam član Srpske napredne stranke, za račun Aleksandra Vučića srušio sam "Sava malu". To je kazao pred Specijalnim sudom za organizovani kriminal. "Ja sam istaknuti član Srpske napredne stranke, moj stric je narodni poslanik", sedi tu tačno iza gospodina u prvom redu, tačno tu, u drugom redu je sedeo taj poslanik koji je označen kao njegov deda-stric, koji, naravno, zbog toga više nije poslanik. Hvala.

patos u koji mogu da udare. Govori čovek o Sveti Vujačiću koji je preminuo, koji ne može da odgovori na laži koje iznose stalno. Niti mu je stric, niti mu je ujak, niti mu je bilo šta.

znate.Drugo, on je potvrdio ono što ja govorim, odbranu Veljka Belivuka koji se brani rečima kako je bio član SNS a nije, kako je radio nešto po nalogu Aleksandra Vučića, a nije, on ponavlja ovde u Skupštini. To je odbrana odbrana pred sudom optuženog za najgore krivično delo, za udruživanje, za pravljenje najvećeg mafijaškog narko klana u ovoj zemlji, koji je uhapšen u vreme Aleksandra Vučića. Znači, Aleksandar Vučić mu naređivao, a onda ga uhapsio, ne znajući da će ovaj da kaže - ej, znaš, on mi je naređivao! Dajte malo logike samo u tome.Za tome.Za razliku od onih koji su nezgodne svedoke likvidirali tokom hapšenja, mi nemamo problem da svaku bitangu u ovoj zemlji uhapsimo i privedemo sudu. Ali, ono što jeste problem za ovu zemlju, to je da odbrana pred sudom takvih ljudi dobija političku podršku u parlamentu i ovaj čovek, ja ne znam da li to radi besplatno, ili je na plati? Ali, on uporno ponavlja odbranu Veljka Belivuka u parlamentu. I ovo je politička odbrana, ovo je politički veo odbrane narko-kartela koji je u Srbiji zavodio teror.Znači, imate sudsku odbranu koju vrše advokati, medijsku odbranu koju vrše Šolakovi mediji i političku odbranu koju vrši ovaj čovek. I mi tome prisustvujemo. Ja vas molim da na to reagujete ubuduće, jer mi nismo dužni da slušamo ovde Belivukove megafone. Hvala.

tome zašto se pišu amandmani na ovaj zakon.Član 107. Svesni ste toga. Pet dana u ovoj Skupštini slušamo izmišljotine, laži, gadosti, najniže izraze, uvrede, bacanje Poslovnika u kome se nalazi Ustav Republike Srbije. Imamo vlasnika butika koji ovde pokazuje koje su cene farmerki, odela koje nosi predsednik Republike Srbije. Imamo tzv. advokata koji pred ovim domom ovde, unižavajući ga na najniži mogući način, kaže da smo sami krivi što smo bombardovani 1999. godine, vređajući na taj način sve žrtve, vređajući njihove porodice, a da bismo danas doživeli da se pomene da je pokojni, moj dragi kolega, deda kriminalca koga brani narodni poslanik koji je govorio pre mene, a koji je to radio i u prošlom sazivu, koji to radi i u ovom sazivu i siguran sam da će i u narednom sazivu da radi.Stoga, predsednice parlamenta, pošto ste došli, molio bih vas da uvek prekinete svakog govornika koji na ovakav, rekao bih, uvredljiv način, ponižavajući način za sve nas, za gledaoce koji prate ovu Skupštinu, koji poznaju većinu poslanika koji ovde sede. Ja imam spisak narodnih poslanika SNS, gde imate advokata, inženjere, profesore, istaknute sportiste i svima nama se preti i govori da smo mi neka kriminalna grupa, to rade već pet dana i to će da nastave da rade, da ćemo odgovarati krivično kada oni dođu na vlast

ponovo prave, a budite sigurni, ukoliko ovakvi predstavnici opozicije i dalje budu u Skupštini, nikada oni na vlast neće doći. Hvala. **Ana Brnabić** Hvala.Da li želite da se

većina njih, na čelu sa premijerom, mislim da je tu i ministarka pravde, nažalost sada nije u sali, i da je ovo krajnji momenat da konačno okrenemo jedan novi list kada su u pitanju laži koje se iznose, ne samo u Skupštini.Meni je izuzetno drago što Andrej Vučić, on nije naravno na dnevnom redu, ali je izazvano pričom koja je malopre bila ovde, a to je da se tumače da se tumače razgovori koje su najveći kriminalci imali između sebe tako što će se napraviti napad na porodicu Vučić i gde je uglavnom i deo tog napada i cilj tog napada Andrej Vučić ili deca predsednika države.Ovo prelazi svaku meru jer se dešava konstantno i zato je moj predlog, sa ovim ću i završiti, žao mi je, kažem, što nije ovde ministarka, ali verovatno će to čuti, da konačno se donesu žestoke restriktivne mere za ono što se iznese kao laž, bez obzira da li skupštinska govornica, bez obzira da li su mediji pod kontrolom Šolaka, a ovde u Skupštini, ako ništa drugo, bar je vreme da se oni koji iznose takve laži isključe. Pa, neka mesec dana izgube od svoje plate, bez obzira što mi jako dobro znamo, kao što je premijer rekao, da ne žive oni od ovih plata već od nečeg drugog, da već jednom vide kako je to mesec dana ne raditi

Znate kako, zaista se ne bih ni javljao pošto je rasprava koja je potpuno besmislena, ne pominju se amandmani uopšte, ne pominje se rast, budžet, ma kakav budžet.Znate, kad smo mi bili u opoziciji mi smo se najiskrenije radovali svakoj prilici, a budžetu, budžet je bio mera svih stvari. Tu je svaki naš poslanik morao da da sve od sebe. Ovde vidim to nema veze, kakav budžet, ajde da se izvređamo malo lično i to je sve, to je sasvim dovoljno. Nema ni ideje, nema ni ideologije, ali pričaćemo o tome neki drugi put.Ono zašto sam se javio – Veljko Belivuk i čitav klan su optuženi za najmonstruoznija krivična dela. Ti ljudi su optuženi za to da su ubijali, mučili ljude, otimali, silovali, dilovali drogu. Ne postoji teže skup… Mislim, ne znam da li je pedofilija, samo pedofilija nije obuhvaćena njihovom optužnicom, od najodvratnijih dela. Ti ljudi po zakonu imaju pravo da se brane kako god hoće, mogu da lažu kako god hoće, shvatite to. Vi to naravno znate, ali ovo pričam zbog naše javnosti. Oni imaju zakonsku mogućnost da lažu, da lažu kako god hoće i šta god hoće, a mi ovde u Skupštini uzimamo njihove reči kao Sveto pismo. Pa, ni njihovi advokati to ne uzimaju kao istinu, nego samo kao sredstvo. Znate, oni izađu i kažu – jeste li našli telo? Niste, a možda je čovek živ, možda je pobegao u Argentinu.Pazite, u Argentinu.Pazite, to je dozvoljeno advokatu, ali to ne može biti dozvoljeno ovde, u Narodnoj skupštini da se mi tako ponašamo. Nije u redu, jednostavno nije u redu.Znate, ja sam slušao, taj isti Veljko Belivuk koga sam, imao sam čast, ogromnu privilegiju, nešto za šta se živi, da budem na čelu tima, malog tima ljudi u Ministarstvu unutrašnjih poslova koji je uhapsio i razbio tu bandu i onda slušam Belivuka koji kaže kako sam ja bio kurir između njega i Vučića. li vi normalni? Vi stvarno mislite da bi Vučićev kurir smeo da uhapsi Belivuka i da se ne boji da će on pričati o tome? Evo, ja sam spreman da izađem javno pred svaki poligraf na svetu, na svetu, ne srpski, ne naš, ne BIA, ne vojska, na svetu, da odgovorim na vrlo jednostavno pitanje - da li sam ikada u svom životu sreo Veljka Belivuka, Miljkovića ili bilo koga od te bagre. Pred svim kamerama ovog sveta. Mislite da sam mogao da učestvujem u njegovom hapšenju, a da se ne bojim da će reći da smo sarađivali?Nemojte zaboraviti, mi smo uhapsili, to je tad bilo, tridesetak ljudi je uhapšeno u toj operaciji, posle smo uhapsili i Šarića, uhapsili smo i Elez bez ijednog ispaljenog metka. Mi nismo streljali, mi nismo nikog streljali, mi nisko nikog ubili, nije bilo – mrtva usta ne govore, svaki je uhapšen živ, zdrav i predat nadležnim organima.Znate, to govori o tome koliko nemamo razloga da se plašimo bilo čega što će reći, to govori o tome koliko nemamo razloga da se plašimo šta će ti kriminalci da kažu, ali nemojte, možete, vaša je stvar, i nemojte zbog javnosti, nemojte da zagadimo javnost lažima najgorih kriminalaca kao činjenicu, kao činjenicu koja postaje, kao to je sad istina, to sad mi možemo iz političkih razloga da govorimo o tome.Kad ste već pominjali Andreja Vučića, kog ne razumem zašto ga pominjete, oni što su ga, oni prošli koji su ga pominjali, sećate se „Asumakum“, sećate Zorana Živkovića koji je govorio – ako bude ja neću se bavite politikom, pa vidite da se više ne bavi politikom. Dakle, imate dobar primer.Da vam kažem nešto ovako iz ličnog iskustva. Ja lično mislim da bi da bi Andrej trebao da bude funkcioner SNS, zašto nije to je stvar, naprednjaci vi to najbolje znate, ali vi znate koliko je popularan u stranci, da bi dobro prošao na svakim unutar stranačkim izborima, to je vaša stvar, ne ulazim u to. Zašto bih ja voleo da je on vaš visoki funkcioner i zašto ga suštinski napadaju? On NATO pakt, on CIA-u, pa ni EU ne može očima da vidi. E, ja bih bio vrlo zadovoljan da još jedan rusofil bude u vrhu naše vlasti. Eto, toliko, zato ga i napadate.Hvala.

govornike iz opozicije, za potparola „Multikom“ žutog gazde, koji je gazda svima njima, pošto je rekao da ovi izvodi iz Katastra nisu tačni, koje sam čitao dugo, dugo, dugo. Možemo onda da se dogovorimo da vaš gazda i čovek koga sam pomenuo ovde prvi put u životu zato što danima vršite besomučne napade, i godinama, na na porodicu, i na Andreja i na Vučićevu decu, i nije vas sramota. Kada vam neko odgovori, onda mi idemo tom parolom – pa to se ne radi. Mi smo pristojni i ne radi se i nije sporno.Gospodin što je čitao moj govor iz 2018. godine ako je tačno da sam pomenuo nekoga negativno, sem SNS i predsednika Vučića da se nije radilo dobro i kritike na račun vojske itd. ja mu dajem šta god on poželi. Neka nađe to. Nikada nikoga nisam spomenuo do sada iz bilo čije porodice.Ali, ljudi, ne možete očekivati da 12 godina maltretirate ljude, porodicu, govorite loše o njima i očekujući – pa da, oni su kulturni, oni neće da kažu da je neko dobio subvencije za traktor i da je dobijao pet godina subvencije za poljoprivredu, a ja nisam dobio nijednom. Četiri puta sam odbijen i imam sve u telefonu i mogu da vam pokažem. Odbijen sam i za traktor i za protivgradnu mrežu iako se bavim poljoprivredom. Odbijen sam. Za jednu stvar sam samo dobio, za navodnjavanje.Ali, ne možete očekivati kao mi smo pristojni, ne želimo da vam odgovorimo, a vi danima to radite i juče i danas koristite izvode i reči i laži najgorih kriminalaca, kako je rekao i ministar Vulin, i očekujete da mi ne govorimo o stvarima, o državnom novcu. Neka ustane gospodin i neka kaže koji je rekao da ja ne govorim istinu da će njegov gazda i gospodin koga sam pomenuo kod notara danas, sutra, kad god kažu, prepišu na mene svu ovu imovinu koju sam pomenuo, a ja ću tu imovinu dati u dobrotvorne svrhe.Gospodo, kraj je lažima. Ako ovo nije tačno, ako sam ja lagao neka vaš lider opozicije i njegov brat kod notara prepišu svu ovu imovinu na mene. Molim vas, danas, sutra, kad god vi kažete, idemo kod notara. Ako ne prepišete svu ovu imovinu na mene, to znači da opet lažete.Znate lažete.Znate šta, govorite non stop o poljoprivredi i o prosveti. Pa mogli smo 650 hiljada plata profesorskih da isplatimo za 619 miliona koliko je koliko je „zaradio“ vaš gazda. Mogli smo da kupimo 35 hiljada novih najsavremenijih traktora novim poljoprivrednicima za 619 miliona, za koliko ste oštetili budžet. Ja uvek govorim ono što mislim.Dok sam bio tamo, branio sam časno i pošteno tu priču u kojoj sam bio. Nikakve dogovore nisam imao ni sa predsednikom Vučićem, ni sa kim. Evo ga Martinović, Orlić, Milenko. Za gušu smo se hvatali.Radio sam ono u šta sam verovao i koliko god ne imalo smisla hteo sam da nešto od te priče napravimo, dok nije 2018. godine pala pod kapu onoga sa kim sam bio u sukobu od 2010. godine, zato što je unakazio tu stranku, a to je vaš gazda, jer nisam želeo da mu služim, i ne služim nikome, i nisam se bavio četiri godine politikom, ali uvek sam imao poverenje, korektan odnos i korektne rasprave i sa predsednikom, koji je tada bio premijer, koji me na kraju te naše rasprave rekao da sam politički talentovan, i ja mu se zahvaljujem. Možete da proverite. Uvek smo se raspravljali u FAP-u, vojsci, investicijama itd.Vi itd.Vi najbolje znate, pošto sam ja fudbaler, i to znate, da sam igrao zadnjeg veznog, znači borba do kraja, i uvek se na kraju borim za ono u šta veruje, a verujem da je Aleksandar Vučić najbolji državnik kojeg je ova zemlja imala u istoriji, a vama preporučujem, da ga malo manje napadate, jer znate zašto, jedan politički savet, pošto sam za razliku od vas, nešto i prošao u politici, od najniže lestvice da najviše, nikada se u politici ne napada onaj koji je najjači. Zašto je Aleksandar Vučić retko kada napadao Borisa Tadića dok je bio predsednik države, zato što je pametan, zato što je učio, zato što je čitao, zato je i došao na vlast i zato nećete moći nikada u životu da ga smenite. Hvala. moj poslaničke ja jedno ljudsko izvini, nisam mogla da dobijem, a kakva imovina, ako pokažete da nisu u pravu, odnosno, da su širili laži. kakva naivnost, a toliko dugo u politici.Srđan Milivojević, po kom osnovu sada vi. Vreme. Izvolite. **Srđan Milivojević** Ja poštovani građani Srbije nikad nisam čuo da se neki kriminalac na sudu brani tako što sebi otežava položaj i priznaje dela za koja ga tužilac pitao nije. Znači, nikada u istoriji pravosuđa, evo, tu ima iskusnijih od mene, nijedan kriminalac iz ma kako organizovane kriminalne grupe, nije se branio tako što sebi otežava položaj. Nije lagao tako da kaže ja sam uradio to krivično delo za koje me ne pitate, eto toliko samo o vašoj istini.Kada govorite o drugim detaljima nemojte nama spočitavati 619 miliona evra, 743 milijarde dinara, šest milijardi i 190 miliona evra ste vi uzeli, pa tamo se vi odričite imovine sa tima koji imaju šest milijardi i 190 miliona evra, i koji slave milijarde na ovaj ili onaj način. Hvala. **Ana

koja kaže – ljudska pamet je ograničena, glupost nije. On uporno pokušava da tu poslovicu dokaže. Javio sam se amandman se odnosi na budžetski deficit, ali ovom prilikom moram da kažem je poslanik koji trenutno nije tu, poslanik hrvatskog časnika, vlasnika putovnice, koji je ustanovio novu naciju Bosanci, dakle, pogrešan spisak pročitao. Pročitao je spisak konsultanata, a ne spisak radne grupe koja radi strategiju o poljoprivredi, i ako je bio na odboru, džabe školovan, ništa naučio nije. Hvala. Hvala.Na član 2. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Marinika Tepić, Dragan Đilas, Goran Petrović, Peđa Mitrović, Borko Stefanović, Jelena Milošević, Irena Živković, Jelena Spirić, Željko Veselinović, Sonja Penta, Dušan Nikezić, Dalibor Jekić, Branko Miljuš,

moram da kažem nekoliko stvari. Prvo, ovo smo mi, mi stalno podnosimo ovaj amandman vezan za Trezor, znate to je već tradicionalno, tradicionalno ne uradite ništa po tom pitanju, tako da, jasno mi je koja nam je bila namera. Namera nam je u suštini da pokušamo da razotkrijemo vaše jasne prioritete, a to su da sredstva preusmeravate samo za tri, ili četiri, krupna projekta od kojih ćete skinuti kajmak sebi u džepove, a ne tamo gde je to, po nama, najpotrebnije, to je pre svega, zdravstvo i školstvo i u poljoprivredu.Dakle, u ovoj situaciji moram da se osvrnem na nekoliko stvari. Prva stvar, vi, tačno je da imate 323 projekta i tačno je da za tih 323 projekta 17 milijardi evra određujete, ali isto tako i tačno to, to je juče odjavljeno, da u Srbiji koju ste vi napravili da tako izgleda, u Srbiji danas ima 48 milijardera i 33 hiljade milionera u evrima, i pri tome, sada nam drže moralne lekcije ljudi sa ove strane. Sada smo slušali od jednoga koji stvarno ima gazdu, da govori nama da imamo gazdu, ja ne znam kako neko ko napravi transfer veka nakon što ga Romario izbaci iz kluba, onda ode tamo i nađe svog ljubljenog gazdu i kaže da mi imamo gazdu. To stvarno je travestija, moždana, ne znam kako drugačije to da naglasim.Ono što bih iskoristio na kraju, pošto imamo jedan sporazum, gospođo predsednice, na koji kao što znate, ne mogu da se podnose amandmani, u pitanju je Sporazum o priznavanju kvalifikacija za naše medicinsko osoblje za medicinske sestre u centralnoj Evropi. Po tom Sporazumu se omogućava da naše sestre mogu da rade u tim zemljama i njihove medicinske sestre da rade kod nas. Ono što tražimo jeste da, što je skandalozno i neverovatno, da Srbija našim medicinskim sestrama ne priznaje kvalifikaciju.Treba da najzad donesete taj zakon koji ste obećali pre tri godine o zdravstvenoj nezi i da ti ljudi dobiju priznanje od sopstvene države kvalifikacije. Ovako, mi omogućavamo da neke medicinske sestre sa strane dođu u Srbiju, da priznate njihove kvalifikacije, da strane države priznaju kvalifikacije naših medicinskih sestara, a Srbija ne priznaje te kvalifikacije.To je ova Srbija u kojoj stalno medicinske sestre, medicinsko osoblje apeluju na vašu vlast i vi neprekidnog obećavate, obećavate i nikako taj zakon za koji se nadam da je ušao ovde kod vas predsednice, i nadam se i bilo bi, složićete se, normalno da smo ga usvojili pre ovog sporazuma. Ovako stvaramo jednu opasnu i vrlo štetnu situaciju, pre svega po naše medicinske radnike. Hvala. **Ana Brnabić** Hvala.Na član 2. amandman je podneo narodni poslanik Đorđe Đorđić.Izvolite. Hvala.Umesto skoro milijardu i dvesta dinara opredeljenih za nabavku vozila za Sektor za vanredne situacije u 2024. godini, predlažemo i smatramo da je mnogo bolje da se da se završi proširenje kapaciteta luke u Sremskoj Mitrovici npr. Da se povećaju plate ljudima koji rade u vanrednom sektoru. Jasno je da su sredstva sa kojima oni rade veoma bitna, ali mislim da su mnogo bitnije njihove plate i satisfakcija za taj posao. Još jedna stvar je bitna, oni svake godine imaju opredeljena sredstva oko milijardu dinara.Takođe, dinara.Takođe, ovim novcem mogle bi da se urade mnoge stvari kao npr. most između Sremske Mitrovice i Salaša Noćajskog, koji je pet puta bio renoviran ovako ili onako. Zatim, regionalni put između Mačvanske Mitrovice i Šapca.Žao

li želite reč?Ne, idemo dalje.Na član 3. amandman je podneo narodni poslanik Filip Tatalović.Izvolite. **Filip Tatalović** Dobar dan, dame i gospodo. Ovde smo danas čuli otprilike da opozicija opstruiše raspravu o litijumu tako što raspravlja o budžetu, pa nekako ispadne ili ćete da raspravljate o budžetu ili o litijumu, što mislim da nema baš mnogo smisla. A takođe bih skrenuo pažnju javnosti da smo dobili cela četiri dana da se pripremimo za ovaj rebalans budžeta od 330 i nešto strana, tako da mi se čini da baš niste hteli mnogo da raspravljamo ni o budžetu samom.Međutim, čitajući taj budžet od 330 strana, evo, ja sam, recimo, naišao u njemu na nešto što se zove, pazite ovako, Projekat upravljanja tranzicijom rudarskog sektora za budući razvoj, ozbiljan naslov. Cifra iza toga – 70 miliona dolara, ozbiljna cifra. Sad me je baš zanimalo kakav je to projekat gde mi uzimamo 70 miliona dolara od Svetske banke i zadužujemo se i krenuo sam malo da gledam po internetu i shvatio da o tom projektu ne možete naći apsolutno ništa, a reči nema u suštini nekog obrazloženja da sam ja mogao da ga nađem, a ozbiljno sam tražio.Otišao sam onda na sajt Svetske banke. E, tamo već mora da bude neka dokumentacija, zato što je u pitanju projekat, kao što smo rekli, od 70 miliona dolara. Pa sam onda našao, na primer, ovaj dokument koji se zove Dokument o informacijama o projektu i onda uzmete njega i krenete da gledate šta u njemu ima. I onda vidite – 70 miliona Srbija, aha, i dođete ovako, na prvoj strani kaže – klasifikacija rizika za čovekovu okolinu i društvo i piše – visoka. Znači, imamo neki projekat gde imamo neke visoke rizike, da li ih mi rešavamo ili ih stvaramo, ja sad više ne znam, pošto neko obrazloženje nisam mogao da nađem. Gledam onda zašto je to tako. Pa je možda to tako zato se u narednih kratkih sedam-osam strana litijum, recimo, spominje osam je ovde problem? Problem je što imamo projekat, evidentno vrlo važan, od 70 miliona, koji nam uopšte nije objašnjen i o kome ne možete naći apsolutno ništa i koji se radi u tajnosti. A ima još jedan problem ovde. Znate koji? Za ovaj projekat aplicirano je u septembru 2021. godine. Znači, projekat u kome se ozbiljno govori o litijumu i o rudarstvu – 2021. godine. Godine 2022. premijerka Vlade Republike Srbije rekla je da je na taj projekat stavljena tačka. E pa, onda ja pitam – ako je na projekat stavljena tačka, zašto nije Svetska banka obaveštena o tome? Zašto smo i dalje nastavili da učestvujemo u ovom projektu, da se zadužujemo za 70 miliona dolara, ako su okolnosti drastično promenjene?Iz tih razloga, dame i gospodo, iz razloga što ste veliki projekat radili u tajnosti i iz razloga što ste obmanjivali javnost, ovaj dom bi morao da glasa protiv ovog zaduženja od 70 miliona dolara. Hvala vam.

važan i tiče se toga da Republika Srbija u narednoj godini ne može da odobrava nove programske zajmove bez podnošenja izveštaja Narodnoj skupštini u uslovima zajmova, njihovog detaljnog obrazloženja, zato što se vi zadužujete kao narkoman u krizi.U ovom rebalansu budžeta osam milijardi je novo zaduženje, šest za vraćanje starih kredita i zajmova, 2,2 milijarde za finansiranje novog deficita. Dakle, građani Srbije mogu očekivati sledeće godine javni dug 40 milijardi evra. Kada ste došli na vlast, 2012. godine, on je bio 15 milijardi evra. Dakle, 25 milijardi evra ste vi zadužili građane Republike Srbije i Republiku Srbiju, bez da ste ikome podneli izveštaj, obrazloženje kako, pod kojim uslovima i zato plaćamo danas kamate koje su 6% na zajmove koje vi podižete, a da ne govorim o netransparentnosti zaduženja od Ujedinjenih Arapskih Emirata, od kineskih vaših partnera i prijatelja itd.Dakle, apsolutno sve je pod velom tajne, sve je netransparentno i sve radi glavni bankar u državi Srbiji Siniša Mali. Tako da ja iskreno mislim da bi ovo bilo blagotvorno za naše društvo, za našu državu, da transparentno razgovaramo o tome, da pokažete uslove kredita, da izveštaje predstavite ovde, kako, od koga uzimate milijarde, kome šta dugujemo, da bismo znali šta nas čeka u nekom narednom periodu, jer će to neko morati da vrati. Bez obzira na to što je GDP 76 milijardi, 25 milijardi koje ste vi napravili, ili ukupno 40, neko će morati da vrati.Završavam sa time. Nije mi odgovorio ministar Martinović hoće li mi se izviniti ili će prihvatiti opkladu, ja sam spreman i za jedno i za drugo. Hvala. Najbolje da preuzme recept vašeg koalicionog partnera, da kaže – ja ću vam se izviniti i onda se nikad ne izvini. Mislim, to je možda najbolje što može da uradi, po tom receptu vašem.Aleksandar Martinović. Gospodine Aleksiću, izvinjavam se, ja sam 2015. godine dobio za protivgradnu mrežu sa nosačima 440.153 dinara. Ja sam 2016. godine za kupovinu atomizera dobio 88.666 dinara. Ja sam 2017. godine, a ne vi, od države Srbije, od diktatora Aleksandra Vučića, koji sve živo po Srbiji rasprodaje, koji je lobista „Rio Tinta“, i sve daje, tako je, Milenko, samo sve daje SNS i nama koji ga verno sledimo i koji smo krpe, dakle, ja sam dobio 2017. godine za kupovinu novog traktora skoro 900.000 dinara. Ja sam opet dobio u toj 2017. godini za nosače za protivgradnu mrežu 385.451 dinar, pa sam onda 2022. godine, iako sam zadocnio sa podnošenjem zahteva, za protivgradnu mrežu dobio 655.461 dinar. Ja sam, a ne vi, dobio za zasade jabuka 2023. godine 1.121.298 dinara. Ja sam, a ne vi, u 2023. godini dobio subvencije po hektaru u iznosu od 54.000 dinara. Ja sam, a ne vi, za subvencije po hektaru u 2024. godini dobio 80.206 dinara. Dakle, sve sam to dobio ja, a ne vi, i molim vas da primite moje zaista iskreno izvinjenje.

Rekli ste doslovce, čitao sam stenogram, da sam konkurisao za nabavku i kupovinu novog traktora kroz projekat IPARD 3 i da ćete mi odobriti projekat i da ću dobiti novi traktor. Ja sam vam rekao da sam spreman da vam poklonim taj traktor, ako je to tačno i ako dokažete, ili ćete vi da podnesete ostavku ili da mi se izvinite. Nisam čuo da ste mi se izvinili za to što ste me optužili da sam konkurisao za novi traktor kroz mere IPARD 3. Hvala. Vi dobili izvinjenje, a sad tražite preciznije izvinjenje, a od mog izvinjenja nikom ništa. Nema veze.Martinoviću, Gospođo Brnabić, dozvolite mi da se izvinim gospodinu Aleksiću. Dakle, ja sam, a ne gospodin Aleksić, podneo zahtev za kupovinu novog traktora preko projekta IPARD 3, koji je potpisan od strane Republike Srbije, a tokom sledeće nedelje biće potpisan i od strane ovlašćenog predstavnika Evropske komisije, tako da, eto, postaću vlasnik novog traktora, a gospodinu Aleksiću se zaista izvinjavam.

evo, ja kažem – izvinite za sve što se ovde dešava i za upućene ružne reči i vama i svima nama sa ove strane.U o budžetu redni broj 9. tačka 2 član 3. menja se i glasi – izgradnja Centra za urgentno zbrinjavanje žrtava nasilja u porodici i svih ostalih oblika nasilja.Amandmanom se traži prenamena novca prethodno planiranog za projekat izgradnje i infrastrukture za potrebe razvoja nove oblasti u okviru izgradnje nacionalnog fudbalskog stadiona stadiona sa pristupnim saobraćajnicama u Beogradu. Smatram da je daleko hitnije i potrebnije da se navedeni iznos iskoristi za projektovanje daleko nužnijeg objekta kao što je Centar za urgentno zbrinjavanje žrtva nasilja.Podsetiću samo da nam je 24.9.2024. godine ministar Siniša Mali rekao – da to nije samo stadion to je motor razvoja, sport je odavno prestao da bude sport, to je sada biznis, hoćemo da radimo, hoćemo da zarađujemo novac. Pa, da li zaista treba da na ovakav način zarađujemo novac ako se zna koliko zaista? Znači, ja se slažem da postoji zakonska regulativa i da je zakonska regulativa kada je tema nasilja u porodici zaista u našoj zemlji dobra, ali je problem kod primene i problem je što uvek u nekom sistemu kada dođe do femicida neka institucija Urgentni centar nije „Sigurna kuća“. Ovaj Urgentni centar prestavlja mesto gde svaka žrtva nasilja, ali čak i onih koji imaju u kući nasilnika pa neka je to i dete na koje se vrši vršačko nasilje u školi može da dođe, tu bi radio tim stručnjaka, pedagoga, psihologa, socijalnih radnika, predstavnici policije, predstavnici sudstva, predstavnici centara za socijalni rad. Ne pričam napamet, videla sam jedan ovakav centar kako funkcioniše u Čikagu, ja vas zaista molim i vas gospodine premijeru pozovite me objasniću vam koliko nam je važno i šta

pojasnim to se isto odnosi, radi, na projekat nacionalnog stadiona gde ste samo u ovom delu predvideli novih 360 miliona evra i daleko je bolje i praktičnije da se ova sredstva ulažu u neke druge konkretnije i bolje stvari.Ne znam zašto vi toliko upirete da se ovaj stadion izgradi kao da prosto EKSPO i ovaj centar što ste zamislili bez nacionalnog stadiona ne može biti izgrađeni, jer ovde manje više svi amandmani i sve diskusije su bile vođene i ukazivale da nije potrebno da se izgradi taj stadion. Pa, nije taj stadion što bi rekao moj kolega – sveta krava bez koje ne može EKSPO da se gradi. Mi imamo dva stadiona u Beogradu na kom mogu da se igraju utakmice i Zvezdin i Partizanov, Zvezda igra Ligu Šampiona ispunjava sve uslove, ja ne vidim razlog zašto tamo ne bi igrala reprezentacija. Potpuno ekonomski neopravdan, bez studije izvodljivosti, zašto to radimo?Za ove pare možemo uložiti, raditi neke projekte koje imaju ekonomsku opravdanost i koje su daleko bolji i kvalitetniji i utiču na rešavanje nekih problema koje imamo. Pa, recimo, možemo uložiti u centre za upravljanje otpadom, regionalne centre, red veličina po 20-tak miliona koštaju i opslužuju 200 do 300.000 stanovnika sa ovim parama mogli bi pokriti celu Srbiju i rešiti problem i divljih deponija i smetlišta i svog tog odlaganja otpada.Dajte da ulažemo u nešto što ima ekonomsku opravdanost, što možemo vratiti i što rešava probleme, a za neki luksuz zaista nam nije potreban. Hvala. Hvala vama što ste govorili o amandmanu.Na član 3. amandman je podneo narodni poslanik Miloš Parandilović.Izvolite. Sve što vi radite ovde služi za vaše lično bogaćenje i to je jedino što opravdava izgradnju nacionalnog stadiona, izgradnju koje kakvih budalaština od EKSPO-a pa nadalje koje ste vi doživeli da gradite i da se vi ugradite. Da, nema vaše ugradnje, da nema ugradnje predsednika i njegovog brata, premijerke i njenog, ministara i ostale bulumente koje je Aleksandar Vučić ovde okupio da „troluju“ ovaj srpski narod i zaglupljuje, vi ne biste ništa u ovoj zemlji radili. Vi otvarate nacionalne stadione i spiskate tamo milijarde evra, a bolnice vam se raspadaju.Ja sam predložio da se preusmeri deo budžeta da se obnovi bolnica u Priboju, dole nema lekara, pobeže sve živo odozdo. Nema, za najtrivijalniju operaciju ljudi moraju da idu u Prijepolje ili u Užice. Nema ništa.Infektivna klinika koja se nalazi 200 ili 300 metara od one fontane koja šljašti ko na „Tajms skveru“ da se nalazi na Slaviji vas se raspada. Infektivna klinika vam se raspada, sve vam se u ovoj zemlji raspada, a vi samo pravite projekte od kojih možete da zgrćete novac i još tražite, bezobrazno, kao vrhunac bezobrazluka, podršku opozicije za vaše lične pljačke i za vaša lična bogaćenja.Ništa vi drugo pod Bogom ne znate, da je Vučić hteo on je mogao da postavi ovde 250 krompira ili paradajza da budu poslanici i ministri i to će se najposle i desiti. Tolika je vaša težina.Vi nemate hrabrosti ni obraza da pogledate sve retkih, evo Slavicu vidim da gleda ovamo, svi ste oborili glave kao da kičme i čekate i čekate šta će Vučić da vam kaže. Lončar kaže, čekam da Vučić dođe da reši problem liste čekanja. Vi, ste nenormalni šta radite od ove zemlje i od ovog naroda, a sve služi za pljačku i secikese i prevarante najveće iz svih prethodnih režima ste pokupili da sede ovde i da brane vaš kriminal. Kako vas nije sramota. Pognite glavu i ćutite, bar nemojte da se raspravljate i da koristite argumentaciju koju ni mala deca ne mogu da razumeju. Smirite ovu ekipu ovamo, nema razloga za strah kolege,

koji je isto tako branio kao što danas brani Vučića i Andreja. Toliko bedno i otužno da ga se njegova deca stide zbog toga. Hvala.

Opet smo propustili priliku da čujemo bilo šta o budžetu, bilo šta o dnevnom redu, lične uvrede, dranja, urlanja i kao i uvek kada nemate nijedan argument onda urlajte, vređajte i verovatno je to nekome simpatično, ne kažem, dešava se to. Svidi se to ljudima, posle časte pivom, pa se kucnete, pa kažete pa kad sam se ja izdrao na njega, on je meni rekao i potpuno razumem zašto Slavica gleda, ona to iz profesionalnih razloga i to je razumljivo. **Ana Narodni poslanik, Aleksandar Mirković. **Aleksandar Mirković** Hvala, poštovana predsednice.Poštovani predsedniče Vlade, poštovani ministre, poštovane koleginice narodne poslanice i kolege narodni poslanici, naravno da nećemo prihvatiti ovaj amandman niti smo mogli da čujemo nešto u obrazloženju ovog amandmana nešto pametno, kao što nas je već navikao ovaj narodni poslanik, sem neozbiljnih izjava, gomile laži, ali i nepristojnog ponašanja, ništa novo nismo čuli.Međutim, moram se osvrnuti na par interesantnih stvari koje je poslanik izrekao u svom izlaganju, a tiče se težini i ko kakvu težinu ima. Mislim da najmanje je pozvan da o težini izgovorenih reči govori on, jer svojom neozbiljnošću je potvrdio da mu se ništa ne može verovati.Ono verovati.Ono što je interesantno jeste teza da smo sve skupili iz prethodnih režima ili kako je on to već naveo. Zanima me samo gde on sebe tu vidi i pronalazi,

ako pričamo da možda se slučajno i našao u crkvi, vernik je, molim vas objasnite mi šta radite na stranačkom sastanku SNS, evo vidite ovde i naša obeležja, Krstu Janjuševića koliko sada toliko mrzite, doći ćemo i do toga zašto ga mrzite. Evo, ga gospodin ovde. Dakle, da li ste bili ili niste član SNS. Idemo dalje, gospodine Vulin sada ćemo doći i do vas, vrlo interesantno.

pokajao se i shvatio da smo ga prozreli, ko je i šta je, kakav je interensdžija, a aplaudirao je na skupovima gde se nalaze naše zastave SNS, zastava Pokreta socijalista, kao i vaša slika. Evo, ga on ovde.

Kritikovali ste dalje da se ništa ne radi i znam da je dobio ozbiljne kritike da se na jednom skupu pojavio u bermudama dok je podržavao SNS bio je pristojno obučen, i evo ga ovde u nekim farmerkama.

gde vi aplaudirate za njega, doduše nosite naočare, ne bi li delovali ozbiljnije, sunčane naočare da naglasim, i opasniji, tad ste govorili da je on najbolji ministar koga Srbija ima i koga je mogla da delegira SNS.Da nastavimo nastavimo dalje.Koliko se može verovati ovom čoveku i zašto sam ja sve ovo izneo? Govori i činjenica da on nije bio običan član, da nije bio običan aktivista i šta više trudio se i borio se za politiku SNS, hvalili ga naši ljudi, dovodio je aktiviste, zalagao se za našu ideju.Međutim, njegov sunovrat je krenuo onog trenutka kada se borio i želeo da na nekom putovanju on bude taj koji raspoređuje sendviče, one sendviče za koje nas je prozivao. Nemojte se smejati živa istina. Dodelili su mu te sendviče, ali je nastao problem, jer je pet ljudi ostalo bez tih sendviča. I kada su ga degradirali, oduzeli mu i tu titulu on je otišao u totalnu destrukciju i odjednom mu je SNS najgora na svetu.Ja samo želim da čestitam gospodinu Krsti Janjuševiću, koga on danas toliko mrzi, zato što ga je na vreme prozreo i zato što svoje lične ambicije i sitno pilićarenje za koje prelazi iz stranke u stranku već decenijama je prozreo na vreme i što taj čovek danas nije sa nama, a od njega je političara napravio onaj čovek koga je ovde takođe pljuvao, a to je novinar Milomir Marić, čiju i televiziju „Hepi“ takođe pljuvao, jer je kod njega gostovao na više od 30 emisija. I oni su od njega isprofilisali čoveka koji negde nekome može da doprinese. Ja čestitam onim ljudima.Hvala vam mnogo što ste ga vi uzeli sebi, jer njegova retorika najbolje pravi razliku između vas i nas. I najbolji je pokazatelj zašto ljudi poput vas sede tamo i nemaju nikakve više veza sa SNS, a naravno da nećemo podržati ovakav amandman i naravno da ćemo se truditi da od Srbije nastavimo da stvaramo još lepše i bolje mesto za život bez ovakvih sitnih secikesa koji su od nas otišli.Hvala vam i živela Srbija!

i znate situaciju u Priboju o kojoj vi pričate.To je bila, pošto je Priboj multietnička sredina i to je bio period kada su sve stranke parlamentarne u Priboju bile deo vlasti.

I još nešto da vam kažem, gospodo lažovi, naprednjaci, jer ste više puta to pomenuli, svesno znate i svi građani Priboja znaju da ja nikada nisam bio član SNS i ja bih pre izvršio dobrovoljnu kastraciju, nego što bih potpisao pristupnicu jedne kriminalne organizacije, a jurili ste me, kao što ste jurili mnoge, a ne da nikada neću biti, nego ću uvek biti tu da sapletem vaš kriminal, a ja sam tada samo bio odbornik SPO, i vi vrlo dobro znate o tom periodu o kom pričate, ali ja gospodo nisam na prodaju, to zna Krsto Janjušević mnogo dobro, i zato ne sme da izađe na tv duel na koji sam ga zvao više puta, pa nek ponese sve to što ima, za ime Boga. Deset puta sam ga zvao, beži kao neka strina, posetio sam njegove prostorije, trese se ko zečica, drži neki telefon i pokazuje iste te slike sa kojima vi mašete.Vi ste kriminalna organizacija, ja ću to uvek da vam kažem u lice, ja bih pre veru promenio, nego što bih pristupio SNS. **Ana Brnabić** Hvala vam mnogo. Hvala vam mnogo. Ja vam izričem drugu opomenu.Zbog čega opomenu?Pa postoji najmanje 37 razloga, ne znam sada da li da vam navodim svih 37 razloga, ali sve ovo što ste rekli i na kraju krajeva, čitavu jednu stranku parlamentarnu, najveću da nazovete – kriminalnom mafijom?

cenim, čak nekad da na ta naša događanja i okupljanja ne dolaze članovi nego simpatizeri. Mi nemamo toliko okupljanja sa koalicionim partnerima, tako da ste očigledno bili simpatizer, što je još lepše, što jeste zaista lepše i pohvalnije, ali nemojte sada iz bilo kakvih privatnih razloga da nazivate

ja vas molim da se još jače fokusirate na ono što se izgovara u sali, budući da je povređen član 107. stav 1. dostojanstvo Narodne Skupštine i ovo sada postaje jako čudno već.Stvarno ja ne znam šta se dešava u redovima opozicije, dakle mi smo počeli sednicu time što jedan poslanik želeo je da bude pita koju će Panta, odnosno predsednik Republike da razbuca, a sada imamo poslanika koji želi sam sebe da kastrira.Ja ne znam koje su sada to mazohističke tendencije isplivale na površinu, ali ja vas molim da obratite pažnju na to ili da odredite pauzu i da se odmore, povrediće se se neko.Imaćemo problem, ja ne znam, ima ovde lekara, ali dal će moći dovoljno brzo da reaguju, to je veliko pitanje i ja vas molim da se fokusirate, da ne bi došlo do povređivanja i samopovređivanja poslanika kastracijom ili nečim drugim, samokastracijom, prosto da predupredimo to, pa razmislite možda i o pauzi koji minut ranije, da malo se okrepe i da nastavimo.Hvala.

današnje opozicije u javnom političkom životu, primali olako na naše liste koje su uvek nosile naziv Aleksandar Vučić, kao nosilac Liste, ljude koji su se tada zdušno trudili da promovišu tu politiku da stoje iza tih barjaka i tih zastava, politike Aleksandra Vučića, u javni život da bi nam oni danas pričali kako to nikada nisu činili.Samo nam je krivo što niste ranije otišli od nas, kada ste videli da nećemo moći da zadovoljimo vaše bolesne ambicije, bolesne u smislu nerealnosti u odnosu na vaše kvalitete, znanje iskustvo i obrazovanje.Vi objavite još jedan jutjub kanal kako je neko spustio glavu dok vi govorite, jer to vam je najveći domet u najvećem političkom životu, valjda sami sebi da se divite, kako dok držite nekom pridiku, svi spuštaju glavu, jer se valjda stide, boje, drhte od vas.Vi ste čuveni junak iz čuvene stranke. Veliku grešku smo napravili što smo vas ikada stavili na našu listu, ali veliko hvala i građanima Priboja što su vam pokazali gde vam je mesto na prethodnim izborima. Tako da se vratite u Priboj i da malo bolje i više radite, a ne da vičete i urlate na građane. Hvala lepo.

Hvala, poštovana predsedavajuća.Samo da dopunim, pošto sam nazvan lažovčinom i pošto smo ovde svi okarakterisani kao lažovčine, čovek je izneo još jednu

iz 11. marta 2016. godine, Izborna komisija, lista – Aleksandar Vučić – „Srbija pobeđuje“. Na toj listi broj 35. Miloš Parandilović. To sam samo hteo da vam kažem, poštovani građani.Dakle, ja ništa nisam slagao, nikoga nisam obmanuo. Tako da, kao što je sve istina do sada bila što je on izgovorio, evo i ovo je. Hvala Izvolite, gospodine Parandiloviću, replika. **Miloš Parandilović** Gospodo naprednjaci, ja znam da biste vi voleli da sam ja vaš član, ali to se nikada neće desiti. Ja moram da vas razočaram. To se zaista nikada neće desiti. Veća je šansa kometa da nas pogodi sada ovde, nego da se to desi. Verujte mi. Nemate razloga da budete nervozni.Gospođo Brnabić, meni je žao što ja vas nazivam kriminalnom organizacijom, ali ja ne mogu da nađem ni jednu drugu reč. Ja bih se potrudio. Vi možete meni da izričete meni opomene do prekosutra, ja sam vam već rekao, vi od suda istorije pobeći nećete.Miloš Parandilović nije na prodaju i vi to vrlo dobro znate i vaš Krsto Janjušević to vrlo dobro zna. Ja da sam hteo da se prodam, ja bih sedeo sa druge strane, pa to je najlakše, za ime Boga, to svako može da uradi. Ali, da bih to uradio, ja moram prvo da ostavim kičmu kod kuće, a to ne može svako da uradi. To je osnovna razlika između mene i vas. Ne može svako da uradi. Razumete, ne može to svako da uradi.Ja sam vam rekao, vi vrlo dobro znate da sam u to vreme bio član SPO i da nikada nisam bio član SNS. Da imate takav dokaz, vi biste izvadili pristupnicu, sem što može Krsto da vam je napiše sada, kog ste postavili za direktora „Srbijašuma“, čovek ne razlikuje bukvu od hrasta. To ste vi. To su vaši kadrovi, koji će pojesti budućnost ove zemlje. Ali, ne interesuje građane Srbije politička karijera Miloša Parandilović, to je poslednje što ih interesuje. Njih interesuje to što vi ovu zemlju gurate u grob sa satrapama i neznalicama, pa vi izričite opomenu još jednu, koji ne znaju apsolutno ništa i koji su postavljeni na državne i ministarske funkcije samo zato što su lojalni Aleksandru Vučiću. I to tako kod vas funkcioniše.Ja želim drugačiju Srbiju u kojoj će se stručnost ceniti, u kojoj mladi neće bežati iz zemlje i to oni najbolji, zato što ovde ne vide perspektivu. Za to se borim, a ne da budemo podanici Aleksandra Vučića. Pa to može svako da uradi ko hoće i sa ove strane. Ali, nismo svi na prodaju, zapamtite to već jednom. Dobro.Hajde da pokušam da spustim loptu.Ali, kada kažete da ste vi od onih koji želite da napravite Srbiju u kojoj će se stručnost ceniti, koliko se sećam, vi ste od onih koji su profesoru Radenoviću izgovorili – stari, ništa te pitao nisam.Ne znam koju stručnost vi želite da cenite, ako krećete od sebe, a takve stvari pričate Radenoviću, profesoru, koji je jedan od 100 najboljih matematičara na svetu i proslavio ovu zemlju. Uh, uh, majko **Filip Tatalović** Predsedavajuća, ja se zaista uvek trudim da govorim po dnevnom redu i zamolio bih i ostale učesnike, a zamolio bih i vas koji ste po članu 27. dužni da vodite ovu sednicu.Ukoliko treba da raspravite da li je neko bio u SNS, izvolite, izađite ispred, pa raspravite. To nije tema o kojoj treba da sluša cela Srbije. Pri svemu tome, kolega Mirkoviću, ja stvarno ne mogu da razumem da je za vas diskreditacija to što je neko bio u SNS-u. O čemu se tu radi? Ja vas molim da probamo malo da se vratimo na temu. Lepo ste rekli treba da završimo ovu sednicu, u pravu ste, da se bavimo malo temom. Hajte svo troje malo da se vratimo na temu, molim vas. **Ana Brnabić** Hvala vama.Pošto niste čak rekli ni koji član, uzimam ovo od grupe.(Filip 27.)Svakako nije bilo po Poslovniku, tako da uzimam vreme od grupe, a i želite, i hvala vam na tome, da se završi ovo.Reč ima Milenko Jovanov. Ono što je nedostajalo u ovoj salvi uvreda da nam danas nije rekao, nije nam rekao da smo mediokriteti, pošto je on genije, pa se gadi mediokriteta, a čuli smo da je on stručan i on želi struku, samo ne znamo za šta je stručan,

što samo želim da kažem i što je posebno važno, ja ne znam da li Krsto Janjušević ume da prepozna hrast, ali bukvu je odlično prepoznao i sa bukvom više nikakve veze nemamo. Hvala. predsednik Vlade. **Miloš Vučević** Hvala lepo.Manje-više sve bi bilo u redu da nam ne držite stalno moralne pridike i predavanja i sebe predstavljate kao moralnog i visoko časnog čoveka, što naravno, ne odgovara sa baš vašom biografijom koju tako ističete i spominjete.Pa, vi ste izdali Vuka Draškovića, zatim ste izdali Žiku Gojkovića, koji vas je promovisao. Da se pita šta je radio, ja bih ga svaki dan mogao napadati zbog toga. Ali, niste ni tu stali, onda ste izdali Vladimira Jelića, jer ste zaključili da ste vi to novo lice. Ali, ni tu nije kraj, jer ste nam danas najavili da ćete da izdate i veru i to je beskonačni put vašeg beščašća i nemorala. Tako da vi nama nemate prava da držite nikakva moralna predavanja. Sve ste izdali, i kralja i Vuka Draškovića i Žiku Gojkovića i Jelića, a sad ste rekli da ćete i pravoslavlje da izdate. Toliko o vama i patriotizmu i poštenju i moralu.Tako da, nazad u Priboj, da se potrudite da vas građani nauče da pobedite jednom na izborima, pa da se vratite onda da nam pričate o tome.

Polako, gospođo Brnabić.Ovo u šta se ovo pretvorilo, to je ogledalo vas. Ja ću vam sad reći ono što vam je malopre gospodin Parandilović rekao, da, jeste, vi jeste kriminalna organizacija, SNS. Da vam Da vam ponovim, da, vi ste kriminalna organizacija.Vama, gospodine Vučeviću, ja sam od vas navikao ipak neki nivo. Nije vaš nivo da se vi bavite sad ovim Milošem Parandilovićem. Vi ste premijer.Mir među životinjama.

hajde sad da vidimo, pošto se bavite prošlošću, evo ko sedi ovde sve i ko je u kojoj stranci bio.Gospodine Vučeviću, gde ste vi bili pre nego što ste došli kod Vučića, u kojoj stranci? Imamo ovde SPS, prvi do mene. Kad krenemo dalje, takođe SPS. Imamo branioca svetih srpskih zemalja. Imamo Milicu Zavetnicu, juče preletela, od juče sveža SNS-ovka.

svega najgoreg što je moglo da se desi ovoj zemlji. Kako vas je skupio Vučić, kao pod neki otirač, što vi i jeste zapravo. Eto to da znate. A da jeste najveća kriminalna organizacija ovde, to je takođe tačno, pa vi dajte opomenu ponovo. Samo izvolite napred, pošto ste napredni. **Aleksandar Vulin** Dame i gospodo, oni koji se bave politikom ne urlaju u politici, to nije isto, oni ne razumeju tu tananu razliku, ali dobro. Možete da menjate političke stranke, to je legitimno. Ne možete da menjate ideologiju, ne možete da menjate orijentaciju. Ja sa žutim ološem nikada ni jednog sekunda proveo nisam, nikada.

apsolutne vlasti, što se vama nikako nije moglo desiti da napustite vlast. Niko od vas koji sedite tu nije dao ostavku dok je bio na vlasti, niko. Svađate se u opoziciji, i to vidim odlično radite, molim vas nastavite to da radite, ali vi se svađate zato što nemate uverenja, nemate ideologiju. Možete danas da budete i levo i desno, branite tajkune, a zovete se levicom, možete da budete, možete da napadate Hila i da se uvodite u NATO pakt, šta god treba, samo ukoliko je u vašu korist.Dakle, šta hoću da ponovim, mi smo ovde iz uverenja, mi smo ovde iz čvrstih ideoloških uverenja koje nismo menjali čitavog života. Ja se politikom dugo bavim, mnogo duže se bavim politikom nego ovi što urlaju i nikada nisam promenio svoja politička uverenja, baš nikada. Nikada nisam prešao na drugu stranu. Da, oduvek sam verovao u isto i verujem i sada u isto i čvrsto verujem u jedinstvenu Srbiju, čvrsto verujem u ujedinjene Srbe, čvrsto verujem u vojnu neutralnost, čvrsto verujem u odnose sa Rusijom i slobodnim zemljama sveta. Vi to „vjeruju“ ne možete da izgovorite jer ga nemate, jer ćete ga sutra promeniti za bilo šta drugo. **Ana Izvolite, gospodine Marseniću, po amandmanu. **Predrag Marsenić** Kada mogu svi ovako da pričaju, mogu i ja.Kada pričamo o ideologiji, bila je ovde jedna ideologija, neko je sprovodio tu ideologiju i zalagao se za nju. Otkad?

drugi problem. Ovo sada što imamo je očigledan prikaz toga da vi nećete dozvoliti, ne samo sednicu o litijumu, nego prvo i osnovno, ono što je najvažnije, sednicu o Kosovu i Metohiji, da dozvolite da Miloš Jovanović bude ovlašćeni predstavnik, da ima više vremena od Aleksandra Vučića, koji treba da prisustvuje tu na toj sednici. Te stvari su, nažalost, sada potpuno jasne.Umesto da vratimo sve ovde institucije, da razgovaramo normalno, šta mi radimo? Pričamo o ideologijama, o glupostima, pokazujemo nekakve slike. Znate šta se dešava i dole i znate šta će se tek dešavati. Zato hajde da se uozbiljimo, da završavamo ovu sednicu i da idemo na ove dve sledeće sednice o litijumu i o Kosovu i da pričamo kao ljudi normalno. Vi ste ovim svojim baš doprineli tome da budemo bliže sednici o litijumu. Svaka vam čast, baš svaka čast.Reč ima Aleksandar Vulin.

da hoćemo da razgovaramo o amandmanima bilo bi mnogo manje ovakvih rasprava, ali mi ne razgovaramo o amandmanima. Ovde se dolazi sa uvredama, sa skupom uvreda i to je sve. Ništa drugo. Ideologija nije nevažna. Ideologija je suština politike. Nije politika nikakva realpolitika. To je suština. Suština zašto ste ušli u politiku, ideologija i ništa drugo.Izvinite, kada pričate o Kosovu. Nemojmo da zaboravljamo da je vaša stranka pustila 1.200 šiptarskih terorista, kao prvu meru. Poslali ste Radeta Markovića da ih prati na svoju sramotu, čovek se nikada nije oporavio od toga, evo ga sada robija. Ne zato što je kriv, nego zato što robija, zato što je osvećen.Nemojmo tako paušalno i nije to tako jednostavno, kao što znate. Ovo govorim iz najboljih namera, bez namere da polemišem i da se svađam, nego Kosovo i Metohija traju decenijama i borba za njih će trajati decenijama i neće se završiti ni u našoj političkoj generaciji. Zato nemojte ni da se predajte, ali nemojte ni da govorite da je neko drugi priznao ili predao kada to nije uradio. Tek je pred nama borba za Kosovo i Metohiju. I borićemo se za Kosovo i Metohiju, kao što smo uvek i radili. Ne samo mi. Nisam tu ja bitan, niste tu ni vi bitni, nego generacije koje će doći iza nas. Nismo rešili mi to u našoj generaciji, nisu pre nas rešili, ali na nama je da ne smemo da prestanemo da se borimo da se i pitanje Kosova i Metohije reši.Još jednom. Ako hoćemo brzu sednicu o litijumu, stvar je vrlo jasna. Samo raspravljajte o amandmanima i biće sve uredu. Nikakav problem. Ako hoćete da idete u lične uvrede, urlanja, vređanja, pa šta sada, treba da ćutimo, da se pravimo da nismo ovde. Zvali ste predstavnike Vlade, pa i mi imamo dostojanstvo, naravno da ćemo odgovoriti, naravno da ćemo se boriti. Šta sada da radimo? Ako imate tu kritičku notu, kažite to vašim kolega iz opozicije koji dele ideju mnogih ovde da treba priznati Kosovo i Metohiju, da treba ući u NATO pakt i da treba obesiti LGBT zastavu na Skupštini. Mnogi to misle iz vaših redova, ne iz mojih, iz vaših. Ovde nema nikoga ko to misli, baš nikoga. Dakle, samo sam to želeo da kažem.Ja bih voleo tu sednicu o litijumu, mislim da bi bilo dragoceno, mislim da bi bilo zdravo, uvek treba biti u parlamentu, a ne na ulicama, ne treba paliti parlament, bez obzira što mi govorimo jedni drugima teške reći, to je sasvim u redu, i treba, mi smo političari i za to služimo u krajnjoj liniji i zato građani glasaju za vas, ali vas molim da se onda koncentrišete na amandmane, ne urlajte, ne vređajte i bavite se onim zbog čega smo ovde došli. Hvala vam. **Biljana Pantić Pilja** Hvala vam.Neću dugo. Naravno da se protivim ovom amandmanu, ali morala sam da se javim zbog prethodnog govornika. Posebno me iritira vaše licemerje, izrazito vaše licemerje kada pričate o Kosovu i Metohiji, da se neko ovde boji da se ovde održi ta sednica, da nam Miloš Jovanović, velika „srbenda“ sa Sorbone, bude ovde ovlašćeni. Prošli put kada smo imali sednicu o Kosovu i Metohiji skakao je ovde, skidao je kravate i nasrtao je na predsednika Aleksandra Vučića.Sa čim i sa kim se vi to ponosite? Da imate imalo stida i srama, ne biste ni podnosili taj zahtev? Da li su vam svi potpisali iz opozicije taj zahtev? Nešto se ni tu niste usaglasili. Zar vas nije sramota da imate isti potpis uz Mariniku Tepić, recimo, gde ste sa ženom koja smatra da smo genocidan narod?Vi

dana vas puštamo, ne trošimo naše vreme, a onda kada vam se jave ministri, što se javljaju da vam odgovaraju. Ne, nego će da vas puste da ih udarate, a da vam ne odgovore. Nismo na „Tviteru“ ono što ste vi navikli, da tvitnete i da ne dobijete komentar, nego trpite sada da dobijete odgovor, a vi ste ti koji ste prodali Kosovo i Metohiju i vaša stranka i vaš lider. Nemojte nama da spočitavate da smo protiv sednice o Kosovu i Metohiji dok se naš lider i predsednik ove države bori za Kosovo i Metohiju i posebno drži onakve govore u UN. Hvala.

Marsenić** Hvala.Ako je zaista tako, dajte tu sednicu, pa da razgovaramo, hajde da razgovaramo. To ko je izdao Kosovo, to ćemo tek da vidimo. Na sajtu Vlade u vreme Vojislava Koštunice nije stajao Sporazum koji priznaje lične karte, zvanična dokumenta Kosova i Metohije. Na sajtu ove Vlade to stoji. Niko nije priznao Kosovo…Samo polako. polako. Nemojte se sekirati. Ima vremena, pričaćemo kada bude došla ta sednica, ali ćemo onda mi biti ovlašćeni pa ćemo i mi imati pravo da radimo ovo što vi stalno radite – zloupotrebljavate vreme. Ja sam svaki put govorio direktno o amandmanu, svaki put sam se trudio, svaki put, osim sada zato što sam bio izazvan polemikom gospodina prethodnog koji je govorio, izazvan sam bio zato što sam podržao njegovu odluku, ja, tada kada je izašao 2013. godine i rekao – ja podnosim ostavku kao direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju.Godine 2013. neko je podneo ostavku, i onda je rekao ovako, ovim rečima - Ako me bude pozvao Aleksandar Vučić, biće ili da ili ne, a ja moram otvoreno da kažem da je to "ne". Jel mi govorimo grčkim jezikom? Jel "ne" znači "da"?

koji je implicitno priznavao Kosovo, nikada. Mi smo Vladu rasturili zbog toga što smo došli u problem, prvo zbog SSP-a, drugo, upravo zbog toga što je Kosovo samo proglasilo nezavisnost. Samo.Šta sad, mi treba da radimo na tome da popravimo odnose sa KiM? Napravićemo stadion da bismo imali sa Albanijom zajedničko prvenstveno Evrope ispod 21 godine u fudbalu. Jel to budućnost? Super, odlično, divno, sjajno, fantastično. I sve je tako fantastično, sve je ekonomija, sve je super, najjači smo na svetu, a Kosovo polako klizi, klizi.Kosovo klizi.Kosovo i Metohija, bravo, tako je, slažem se potpuno.Kosovo i Metohija polako klizi, klizi. A ko je zaslužan za to? Onaj koji sprovodi tu politiku. Onaj koji sprovodi tu politiku, a njegovo ime je Aleksandar Vučić, ne Predrag Marsenić nego Aleksandar Vučić. On nije dobio mandat za to, niti ima Ustavom zagarantovano pravo za to. za to. To je potpuno jasno i nedvosmisleno.Zato dajte tu sednicu da razgovaramo. Razgovaraćemo o temi. Tema će biti Kosovo i sve što je urađeno i svaka institucija srpska koja je predata. Neću se više javljati, izvinjavam se što sam potrošio toliko vremena, stalo mi je da budu ove dve sledeće sednice zaista. Ali, imam pravo, jer mi, gospođo Brnabić, imamo 20 minuta, 20 minuta kao ovlašćeni da nešto kažemo. Svi predstavnici Vlade imaju zaista mnogo više. Dopustite i nama nekad da iskoristimo to vreme. Hvala. Dobro, ali samo da vas još jednom upozorim, da znate. Samo narodni poslanici SNS imaju 140 minuta. Da li vi razumete, da koriste sva svoja prava, da nikad nikakva druga sednica u vanrednom zasedanju ne bi bila održana? Radi parlamentarizma, samo da razumete koliko se povlače i da su i do sada, pričam vam kao predsednica Skupštine, ne kao član SNS, zaista kao predsednica Skupštine, iskoristili samo 45 minuta.Samo 45 minuta, na sve ono što su slušali, i da su banda i lopovi i kriminalna organizacija i nepismeni i uništitelji i izdajnici i sve to 45 minuta. Vi niste mogli da se odreknete vaša tri minuta, toliko je vama stalo do ove dve ostale teme.Konačno, da vam kažem, ja se sećam da je svaki put u ovom domu, i bilo bi fer od vas to takođe da kažete, kad god je tražena sednica o Kosovu i Metohiji, odmah je dobijena sednica o Kosovu i Metohiji.Takođe, da vas podsetim da taj vaš ovlašćeni predstavnik je fizički prošli put nasrnuo na predsednika Republike Srbije, na temu Kosova i Metohije i da je čitava Priština to slavila, vatromet pravila. Samo da vas podsetim. Tako da, molim vas, budite malo fer, ali malo

grupacije NADA govorio. Ja moram samo da vam skrenem pažnju da morate voditi računa da se đavo krije u detaljima.Prva i osnovna stvar koja treba da prikrije sve floskule da je neko priznao nezavisnost Kosova i Metohije je apsolutna laž i neistina i to znamo svi, to uvek treba podvući. A gde su ti detalji koji su važni? Nema potpisa Vojislava Koštunice na Briselskom sporazumu, ali ga ima na papiru kojim se amnestira Aljbin Kurti i ima ga na papiru kojim se oslobađaju teroristi UČK, dokazani zlikovci, koji su pušteni na slobodu.Još jedan detalj, na koji ste morali reagovati. Učinilo mi se da je možda slučajnost, ali sa ovakvom diskusijom, to očigledno nije, a vređa ovaj dom, a to je da je rečeno - dajte da čujemo šta se dole dešava. Za njih je Kosovo i Metohija dole. Šta? Podrum? Pakao? Andregraund? Ne znam kako vas nije sramota da vi koji govorite i smete da izgovorite da je Kosovo srpska sveta zemlja, kažete - to je dole.Prema dole.Prema tome, morali ste reagovati na tako nešto, oduzeti reč, jer jednostavno, đavo jeste u detaljima, a oni zlikovci koji daju instrukcije šta treba da se kaže, zaista jesu zlo i pokušavaju da ga nanesu Srbiji. Hvala. Jovanov. **Milenko Jovanov** Ovo što ste imali prilike da čujete je bila najgora parada licemerja od najgorih licemera na političkoj sceni, najgorih i najodvratnijih. A evo i

- podneli smo predlog zakona o Kosovu i Metohiji, pa da čujemo Miloša Jovanovića, velikog, što kaže Biljana, veliku Srbendu sa Sorbone sa dva pasoša, jednim našim, jednim francuskim da nam on kaže kako će da brani Kosovo, a kada je Kosovo mogao da brani on je pobegao u Pariz.

Tako vam je bilo o Kosovu, dragi građani, tako su brinuli o Kosovu.Onda su 10 dana kasnije, pre koji dan predali zahtev da se održi vanredna sednica i sada ponovo kažem vanredno zasedanje uputili su nas na Ustav Srbije koji govori o vanrednom zasedanju Skupštine. Veliki branioci Kosova - pet minuta za odbranu nam dajte, toliko nam je dovoljno, jer oni ne znaju da se vanredno zasedanje završava 30. u ponoć. Oni nemaju pojma o tome.(Aleksandar Jovanović: Moj rođendan.)Srećan ti rođendan unapred i da ih još puno doživiš. Neophodan si nam zdrav.Dakle, njima je dovoljno da odbrane Kosovo koji minut, a onda vrhunac licemerja na sajtu vaše Vlade se nalazi sporazum o ličnim kartama, a sa kim brani Kosovo? Sa onim ko je taj sporazum o ličnim kartama potpisao 2011. godine. Pa pogledajte vi taj bezobrazluk i to licemerje. Dokle to ide i kakav je to moralni sastav tih ljudi kada tako nešto uopšte mogu da izgovore, da im apsolutno ne smeta to da sede sa istim onima koji su potpisali sve te sporazume i to su sve prihvatili i to su sve amnestirali i to su sve rekli - nema veze, mi smo sada svi zajedno, rušimo velikog izdajnika Aleksandra Vučića. Na šta to liči i dokle to licemerje? Dokle to licemerje?Onda licemer nastavlja dalje. Znate mi smo u naše vreme ovo, mi smo u naše vreme ono. Kad ga pitam pre koji dan za to vreme, on kaže - otkud ja znam pa ja nisam biočlan, to ti treba da znaš. Jel tvoje vreme ili nije tvoje vreme? Jesi li muzičar ili nije muzičar? Evo opet je moje vreme a malopre je bilo njegovo vreme. Ajde saberite se. Saberite se dok se oduzimate pošto očigledno veze nemate ni gde se nalazite ni o čemu pričate.Onda ide vrhunac svega – mi, kaže, odugovlačimo sa sednicom, jer smo mi pričali o tome da hoćemo da se samopovređujemo kastracijom, jer smo mi pričali o tome da treba da dođe Panta da rasturi pitu, jer smo mi pričali o njegovim budalaštinama koje je pričao ovde, dva minuta o amandmanu, osam minuta o svemu ostalom, to smo sve mi pričali.Dakle,

temi.Dosta mu je, kaže – čemu ta saradnja sa Albanijom? Čemu saradnja, čemu to sve? Šta, na zdravlje nam to? Ne, nego ćemo da ratujemo narednih 1.000 godina. To će da bude politika? Neće da bude politika i naravno da neće da bude politika ali ste vi najmanje pozvani da pozivate na takvu politiku, jer iako dođe do toga vaš šef će ponovo u Pariz a mi ostajemo ovde, kao što je bilo 1999. godine, kao i 2004. godine.Nemojte više nikoga da branite, ko Boga vas molim. Nemojte vi da branite nikoga, mnogo ste snažni, mnogo ste opasni kad kaže – mi ćemo se, kaže, svom silinom priključiti uličnim protestima. Pa, to se osetilo, otprilike bila dva putnika više u autobusu.Nemojte

kakvi ste špekulanti, kakvi ste licemeri i kako se ogrćete tom pričom da biste postojali na političkoj sceni zato što vam je stalo do toga, uopšte stalo.I, onda vrhunac genijalnosti, kaže – samo ekonomija. Pa, šta samo ekonomija, a Kosovo? A, koja će slaba ekonomski država da odbrani bilo koji deo svoje teritorije, genije? Koja? Rasturena država, bez privrede, bez ekonomije, bez para u budžetu?Šta će da sačuva? Država bez vojske? Država bez oružja će da sačuva šta? Naravno da je ekonomija važna. Naravno da je ekonomija važna, a jednog dana ćete valjda i to shvatiti.Ma, nije vama ni do ekonomije, nije vama ni do Kosova, vama da ostanete tu. Sad ste se prišljamčili gazdi, imate gazdu, gazda dobio novog ljubimca, francusku pudlu, i vama je lepo. Uživajte svi zajedno, ali se Kosova okanite jer to nije vaša tema, znate vi, znamo vi, nema to veze sa vama. **Ana Brnabić** Hvala vam.Određujem pauzu od 60 minuta. Vidimo se u 15.00 časova.(Posle